Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така изчетените преди малко параграфи от

14 по вносител. Колеги, обръщам внимание, че се създават нова Глава пета и нова Глава

По § 17 има предложение от народния представител Костадин Костадинов и група народни представители: „В чл. 47яй, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: „Разплащателна агенция, съгласувано с Управляващия орган на Стратегическия план, използва съществуващата информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ в България (ИСУН), съгласно чл. 130 и чл. 131 от Регламент (ЕС) 2021/2115, за наблюдение и докладване на информация за изпълнението на Стратегическия план, за наблюдение на напредъка към заложените цели и целеви стойности, включително информация за всеки ползвател на помощ и операция. Бенефициентите по интервенциите, включени в Стратегическия план, са длъжни да предоставят всички необходими данни за наблюдение при попълване попълване на заявленията за подпомагане и на заявките за плащанията.“ В чл. 47у, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: „Процедурите по ал. 2, т. 2 се администрират чрез информационна система за управление и наблюдение

оценката и контрола на Стратегическия план с цел осигуряване на публичност и прозрачност.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 14 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 28. Уважаеми колеги, предлагам да подложим на гласуване след дебат

Заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Ние внесохме тези предложения за изменения, тъй като те касаят абсолютно прозрачно управление на средствата по Стратегическия план. А това, което е предложено от Министерството на земеделието, то всъщност не е предложено от Министерството на земеделието – понеже те нямаха време, по техни думи, дадоха на народни представители от всички парламентарни групи да се подпишат под техния законопроект, в който обаче има притеснителни текстове, които преди малко бяха изчетени от председателя на Комисията. Нашите мотиви са следните: съгласно чл. 130 от Регламент 2021/2115 държавите членки установяват сигурна електронна информационна система или използват съществуваща такава. такава. Ние имаме съществуваща такава, която е ИСУН, в която регистрират, съхраняват ключова информация относно изпълнението на съответния стратегически план, която е необходима за мониторинг и оценка, по-специално за наблюдение на напредъка към заложените цели и целеви стойности, включително информация на всеки бенефициер и операция. Информационната система ИСУН работи успешно вече няколко години. От обявяване на първата процедура за предоставяне на схема за кандидатстване на 14 февруари 2018 г. досега през ИСУН са подадени 16 218 изцяло проектни предложения. ИСУН разполага с изцяло електронни процеси за оценка, договаряне и верификация, които към момента се използват от над 20 различни програми с външно финансиране, включително и Плана за възстановяване и устойчивост. Министерския съвет предоставят следните услуги и функционалности, които към момента нямат аналог в ИСАК и в Държавен фонд „Земеделие“: модул за електронно кандидатстване, улеснена регистрация, преглед на всички процедури, изпращане и коментар по процедури за обществено обсъждане, изпращане на въпроси по вече обявени процедури за кандидатстване, електронно подаване на проектни предложения, електронно обявяване на процедури за избор на изпълнител при сключване на договор, електронно изпращане на отговор на изпратен от оценителната комисия въпрос, детайлна информация и автоматичен достъп до оценителните листове на всеки проект след приключване на неговата оценка. Освен това има модул за електронно отчитане. Процесът отново изцяло е електронизиран за разлика от процеса по отчитане в ИСАК. На етап отчитане на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентите имат възможност: за изпращане на искане за промяна, изменение на сключения договор, за попълване текущо на информация за проведени процедури за избор на изпълнител, за прогнозиране на плащанията по проекта, за подаване на искания за плащане, за изпращане на електронна надеждна кореспонденция с Държавен фонд „Земеделие“ или с друг управляващ орган. Освен това има публичен модул на системата, който е достъпен за широката общественост в реално време, без необходимост от допълнителна регистрация. ИСАК не разполага с цялостен детайлен модул за публична информация. Налични са няколко справки с крайно ограничена публична информация, като за разлика от ИСУН в тях липсва информация за избрани изпълнители, партньори по проекта, планиране на дейности по проекта, детайлна информация за отчетените и платени средства, наложените финансови корекции, напредъка на заложените индикатори и обобщена структурна публична информация. В допълнение – публичният модул на ИСУН предоставя обобщена информация в реално време за изпълнение на програмите, както и за всички бенефициенти и сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ще Ви изчета и част от заключенията и препоръките от последващата оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони по отношение на степента за постигане на специфичните цели на Програмата, националните цели и целите на Общността в предходния период, преди въвеждането на ИСУН. А те се отнасят именно до липсата на ефективна информационна и мониторингова система и електронен архив, както и до недостатъчна степен на информираност, недобра структурираност и затруднено ползване от потребителите на интернет страниците както на управляващия орган в лицето на Министерството на земеделието, така и на Държавен фонд „Земеделие“. Недостатъци, които категорично са преодолени с действащите функции и функционалности на ИСУН както по отношение на съхранението и структурирането на информацията, така и във връзка с цялостния процес на мониторинг и верификация, а не както е записано в становището на Министерството на земеделието. В заключение следва да отбележим, че не е необходимо създаването на нова електронна информационна система за наблюдение и докладване на информацията, при положение че има вече две действащи ИСУН и ИСАК. По-скоро трябва да се мисли в насока връзка между вече съществуващи системи, отколкото създаването на допълнителна трета, която, от една страна, значително ще затрудни процеса на управление и наблюдение на средства от Европейския съюз, а от друга, ще натовари бюджета с допълнително финансиране за разработване на нова система. Следва да се отбележи фактът, че на гласуването на Комисията по земеделие не е взето под внимание становището на Националното сдружение на общините в Република България. Какво се получава? Общините кандидатстват по всички програми, включително по национални фондове, тепърва ще предстои да се кандидатства и по Плана за възстановяване и устойчивост през ИСУН, а сега само по Стратегическия план ще трябва да кандидатстват през нова информационна система. Каква ще е тази система? Колко пари ще струва? Кога ще се договаря? Кога ще се проведе процедура по ЗОП за разработването ѝ? Кога ще се разработва? Лично според мен това ще отнеме поне една година и това значително ще застраши изпълнението на Стратегическия план. Поради тази причина ние сме внесли тези предложения и призовавам всички народни представители от всички парламентарни групи да преосмислят решението си и да подкрепят на второ четене нашето предложените,

Благодаря, господин Председател. Господин Стоянов, ще помоля да поясните защо при разглеждане на нашето предложение в Комисията не е взето под внимание становището на Националното сдружение на общините в Република

Благодаря, господин Председател. Дами и господа! Наистина не е взето под внимание становището на Националното сдружение на общините, а само становището на Държавен фонд „Земеделие“, което е, меко казано, некомпетентно поради следните причини. По отношение на текста в становището на Държавен фонд „Земеделие“ забавянето е основно поради ниското ниво на структуриране на данните в ИСУН и липсата на машинночетим формат, позволяващ тяхната обработка. При преглед на публичния модул на двете системи може да се направи следната съпоставка за използваните структурирани данни. ИСУН. Публичният модул на ИСУН предоставя много детайлна информация в структуриран вид относно изпълнението на програмите в реално време: финансово изпълнение на програмата, приоритетни оси, местонахождение, проекти. Системата Системата предоставя възможност за търсене на информация по бенефициент, партньор, изпълнител, подизпълнител, членове на обединение и договори с изпълнители. Публичният модул в системата предоставя следните обобщени справки: за Националния план за възстановяване и устойчивост, междинни етапи и цели за изпълнение. При въвеждане на конкретно плащане системата извежда информация за номер на плащане, сума в евро, краен срок и оставащи данни, изпълнени етапи и цели, оставащи цели и цели за изпълнение. Изпълнение на оперативните програми. Към избрана конкретна дата системата извежда обобщена информация за изпълнение на програмите. Справка за индикаторите. Системата извежда информация за програма, процедура, номер на договор, наименование на проект, място на изпълнение, статус на договора, индикативни годишни работни програми, резултати от оценка, проектни предложения, реално изплатени средства. Справката извежда информация на ниво договорени изпълнени средства. В допълнение към публичния модул на ИСУН е създадена секция за подхода, водена от общностите „Местно развитие“, за всяка местна инициативна група или за всяка местна инициативна рибарска група. За разлика от това в ИСАК има само: регистър на получените държавни помощи de minimis, данни за изплатени субсидии за финансовата година и публичност на подмерките по Програмата за развитие на селските райони. Общо 12 за ИСУН срещу само 3 за ИСАК. От направената съпоставка дори само на публичните модули на системите ИСУН и ИСАК е видно, че ИСУН предоставя значително по-голям обем информация, която лесно може да бъде експортирана в машинночетим формат. И твърдението в становището на Държавен фонд „Земеделие“, че забавянето е основно поради ниското ниво на структуриране на данните в ИСУН и липсата на машинночетим формат, позволяващ тяхната обработка, не отговаря на истината явно е поради причини, свързани с качеството на работата и организацията на работния процес в рамките на Държавен фонд „Земеделие“. Важното е да се каже, че и преди Държавен фонд „Земеделие“ да започне да използва ИСУН, забавянията при различните процеси бяха в рамките на години... Моля да се ориентирате или умишлено подвеждане на заинтересованите страни, което води до необосновано и невярно заключение, че системата не предоставя начини за събиране на информация за напредъка по прилагане на мерките и данни за икономическото състояние на бенефициентите. Работата на вече разработените и използвани с години функционалности на ИСУН за нуждите на стратегическия план ще подпомогне както кандидатите и бенефициентите, така и администрацията, а и ще помогне за изчистване на лошата репутация на Държавен фонд „Земеделие“

И изказването пресрочихте с две минути, и дупликата с една минута! Други изказвания има ли? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на предложението от народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Ще мотивирате ли искането за прегласуване?

Надявам се да преосмислите Вашето решение. Затова Ви моля, господин Председател, за прегласуване.

Преминаваме към изчитане на параграфи от 14 до 19 по вносител и 28 и 29 по Комисия.

условията за кандидатстване и условията за изпълнение се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ в България (ИСУН) и в системата по чл. 30, ал. преди тяхното утвърждаване. Заинтересованите лица могат да изпращат писмени предложения и възражения по публикуваните проекти в определен от управляващия орган срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица. За обсъждането на постъпилите предложения и възражения се прилага глава пета, раздел II от Административнопроцесуалния кодекс.“ В чл. 47яй, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: „Кандидат за подпомагане може да иска разяснения по отношение на условията за кандидатстване в срок до три седмици след откриване на приема. Разясненията се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или оправомощено от него лице. Те се дават по отношение на условията на кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ в България (ИСУН), както и посредством системата по чл. 30, ал. 2, т. 6.“ В чл. 47яй, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения: „Утвърдените документи по ал. 2 се съобщават на всички заинтересовани лица, като се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ в България (ИСУН) и в системата по чл. 30, ал. т. 6. След откриване на приема утвърдените документи в частта, определяща условията за кандидатстване, може да се изменят само при промени в правото на Европейския съюз, българското законодателство или Стратегическия план, очевидна фактическа грешка и промяна в социалните и икономическите условия, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях, за увеличаване на финансовия ресурс по приема или за удължаване на срока на приема. Увеличаване на финансовия ресурс по приема може да се извършва само до

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 21 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 30. РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Дотук. Уважаеми колеги, откривам разискванията по текстовете на внесените параграфи 15, 16, 17, 18 и 19 по вносител,

Закривам разискванията. Подлагам на гласуване първо предложението от народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Уважаеми колеги,

шеста с чл. 84: „Глава пета Прилагане на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Раздел I – Общи разпоредби Чл. 48. (1) Министерството на земеделието разработва Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република за периода 2023 – 2027 г. и неговите изменения в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/2115. (2) Проектът на Стратегическия план и проектите на неговите изменения се одобряват от Министерския съвет по ред, определен в акта на Министерския съвет за създаване на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. (3) Проектите на измененията на Стратегическия план се съгласуват с мониторинговия комитет по чл. 124 от Регламент (ЕС) 2021/2115. (4) Министърът на земеделието със заповед учредява и поименно определя състава на мониторинговия комитет комитет по чл. 124 от Регламент (ЕС) 2021/2115 при условията и по реда, предвидени в акта на Министерския съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 като браншовите организации в сектор „Земеделие“ участват по право в състава му. (5) Мониторинговият комитет приема правилник, който определя реда за провеждане на заседанията, решенията, които приема, включително и за предотвратяването на конфликти на интереси и относно прилагането на принципа на прозрачност.

параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116, които се обнародват в „Държавен вестник“. Чл. 50. (1) Министерският съвет с решение определя Управляващия орган на Стратегическия план в рамките на структурата на Министерството на земеделието. (2) Управляващият орган на Стратегическия план отговаря за управлението и изпълнението на плана по ефективен, ефикасен и правилен начин в съответствие с чл. 123 от Регламент (ЕС) 2021/2115. (3) Ръководител на Управляващия орган на Стратегическия план е заместник-министър на земеделието, определен със заповед на министъра на земеделието. При отсъствие на ръководителя на Управляващия орган правомощията му се упражняват от друг, оправомощен от министъра на земеделието, заместник-министър на земеделието. (4) Управляващият орган може след одобрение от министъра на земеделието да делегира чрез договор на Държавен фонд „Земеделие“ функции по изпълнението на Стратегическия план. чл. 130 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Информацията е необходима за наблюдение и докладване на изпълнението на Стратегически план, за наблюдение на напредъка по заложените цели и целеви стойности, включително информация за всеки ползвател на помощ Моля, по тихо, колеги!

стопанство в Република България, която обединява дейността на заинтересованите страни за повишаване нивото на образованост и осведоменост на земеделските стопани и създаване и развитие на потенциал за внедряване на иновации в практиката. Чл. 52. (1) Чл. 52. (1) За подпомагане по интервенциите, включени в Стратегическия план, Държавен фонд „Земеделие“ или Управляващият орган на Стратегическия план предоставя на бенефициентите безвъзмездна финансова помощ чрез: 1. директно подпомагане по включените в Стратегическия план Стратегическия план интервенции по дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 и плащания по интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от същия регламент; 2. подпомагане на проектни предложения по включените в Стратегическия план интервенции по дял III, глава III от Регламент (ЕС) 2021/2115 и

подпис и се подават чрез индивидуалните профили на кандидатите в СЕУ. В СЕУ се осъществява и цялата комуникация между органите по ал. 1 и кандидатите или бенефициентите по отношение на подпомагането. (4) Безвъзмездната финансова помощ по ал. 1 се предоставя с административен акт или с административен договор. Оспорването на административните актове и на административните договори не спира тяхното изпълнение.

органите по ал. 1 в СЕУ се създава интеграция с други приложими регистри, поддържани от държавни или общински администрации за получаване по служебен път на необходимата информация от съответните първични администратори на данни. (7) Подпомагането по подхода „Водено от общностите местно развитие“ се предоставя по реда на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление. (8) цел осигуряване изпълнението на Стратегическия план Държавен фонд „Земеделие“ и Централното координационно звено сключват споразумение за обмен на информация. Със споразумението се уреждат редът и начинът за предоставяне на информация за резултатите от изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на Стратегическия план, както и обхватът, съдържанието и начините за предоставяне на информацията, необходима за целите на изготвянето на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в чл. 9,

Раздел II – Прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план Чл. 53. (1) Прилагат се следните интервенции под формата на директни плащания: 1. основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ); 2.допълнително преразпределително

нека по време на четенето, което няма да бъде по-малко от 15 минути, беседите да бъдат или в кулоарите, или тук да има по-тихи занимания. Благодаря Ви. Госпожо Димова, може да отпиете глътка вода. ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: 3. схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните; 4. допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани; 5. 5. обвързано с производството подпомагане на доходите; 6. плащане за малки земеделски стопани; 7. специално плащане за култура – памук. (2) Максималният размер на подпомагане по схемите за преходна национална помощ се определя съгласно чл. 147 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и Стратегическия план, а конкретният размер по тези схеми се определя със заповед на министъра на земеделието. Чл. 54. (1) Директни плащания по интервенциите по чл. 53, ал. 1 се отпускат на физически и юридически лица или на групи от физически или юридически лица – активни земеделски стопани, които:

или б) предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическото лице, което не е търговец, и физическото лице съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност, или в) лицето може да докаже, че: че: аа) доходите му от селскостопанска дейност съставляват най-малко 1/3 от общия приход на предприятието, или бб) годишният размер на директните плащания е минимум 5 на сто от общите приходи, получени от неселскостопански дейности най-близката данъчна година, за което са налични такива доказателства. (2) За неактивни земеделски стопани се смятат физически или юридически лица, които: 1. администрират летища; 2. експлоатират водни съоръжения; 3. администрират зони за спорт и отдих; 4. предоставят железопътни услуги; 5. предоставят услуги в областта на недвижимите имоти; 6. са държавни или общински администрации или техни поделения. (3) Лицата по ал. 2 се смятат за активни земеделски стопани, ако са вписани в регистъра по чл. 7 и отговарят на едно от условията по ал. 1, т. 4. (4) Земеделските стопани се смятат за активни земеделски стопани, ако през предходната година са получили директни плащания в размер, който не надвишава левовата равностойност на 5000 евро, и отговарят на изискванията по ал. 3. Ако съответният земеделски стопанин не е подал заявление за подпомагане по интервенции под формата на директни плащания и през предходната година, общият размер на директните плащания се определя, като се умножи броят на допустимите хектари или животни в годината на подаване на заявлението по единичната сума за подкрепа на хектар или на животно през предходната година или по средното за страната плащане на хектар или на животно, ако предходната година е преди периода на прилагане на Стратегическия план.

по приложение III на Регламент (ЕС) 2021/2115 и методика за прилагане на предварителните условия, както и промените в тях, и ги публикува на интернет страницата на министерството. Методиката включва правила за определяне на намаленията на плащанията при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление. (3) Плащанията

Чл. 56. (1) Консултациите на бенефициентите за правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословните и безопасните условия на труд, се извършват от Националната служба за съвети в земеделието. (2) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика чрез териториалните си поделения осъществява контрол по спазването на правилата по ал. 1 във всички отрасли и дейности и уведомява Държавен фонд „Земеделие“ за резултатите от него въз основа на споразумение между тях. (3) Плащанията към бенефициентите по интервенции под формата на директни плащания и по интервенции в областта на селските райони

които надвишават левовата равностойност на 100 000 евро за съответната година. (3) Преди да се приложи ал. 2, от одобрените плащания по ОПДУ за съответната календарна година се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са

като допълнително финансово подпомагане за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане по ОПДУ. Чл. 59. (1) Земеделските стопани, които са подали заявление по ОПДУ и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в интервенцията за плащане за за малки земеделски стопани, като всяка година подават заявление за участие в нея. Плащането за малки земеделски стопани заменя всички други плащания по чл. 53, ал. 1. (2) Размерът на годишното плащане по интервенцията е левовата равностойност

подаване на заявление за подпомагане са на възраст не повече от 40 навършени години (включително) и притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост. (2) Допустими за подпомагане по ал. 1 са ръководители на земеделски стопанства, които са които са физическо лице – собственик на предприятието на едноличен търговец или едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност. (3) Подпомагането по ал. 1 се предоставя на млади земеделски стопани, които са създали земеделско стопанство за първи път не по-рано от 5 години преди датата на подаване на първото заявление за подпомагане по интервенцията, като за създаване на стопанството се смята датата на регистрация на кандидата за подпомагане за

по ал. 1 се предоставя за цялата площ на земеделското стопанство, допустима за подпомагане по ОПДУ, за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане. Чл. 61. (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по една или повече схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните – екосхеми, включени в Стратегическия план, когато отговарят на условията, определени със съответната наредба по чл. 64, ал. 1. ал. 1. (2) Подпомагане по екосхемите получават земеделски стопани, които отговарят на изискванията за активни земеделски стопани. Чл. 62. (1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите, включени в Стратегическия план, когато

на условията за подпомагане по ОПДУ, и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. (3) Едно животно може да бъде заявено за подпомагане само по една от интервенциите по ал. 1. Чл. 63. (1) Земеделските стопани могат да получат специално плащане за култура памук, когато я отглеждат съгласно определените в Регламент (ЕС) 2021/2115 правила. (2) Право на специално плащане за култура памук имат земеделските стопани, които имат площи, засети с памук, и културата е прибрана до 30 ноември в годината на подаване на заявлението за подпомагане. Културата памук може да се отглежда на територията на цялата страна. за изплащане и намаления на плащанията, както и реда за налагане на административни санкции. (2) Министърът на земеделието урежда с наредба условията и реда за подаване на заявления по чл. 69 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

наредби условията и реда за прилагане на интервенциите по чл. 65, включени в Стратегическия план, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, за оттегляне на изплатената финансова помощ, както и реда за налагане на административни санкции. Раздел IV Интервенции в областта на развитието на селските райони, включени в Стратегическия план Чл. 67. (1) Министърът на земеделието урежда с наредби условията и реда за прилагане на интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, за оттегляне на изплатената финансова помощ, както и реда за налагане на административни санкции. (2) Плащанията по интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115 се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по съответната интервенция и при условията, определени за интервенциите

(4) Като риск по ал. 3 се определят случаите, при които заявените площи и животни по която и да е интервенция по ал. 1, умножени по планираната ставка съгласно Стратегическия план, надвишават 120 на сто от годишния бюджет за съответната интервенция. Чл. 68. (1) Министърът на земеделието определя с наредби: 1. реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за сключване и изменение на административни договори, за налагане на административни санкции за интервенциите и намаления на плащанията и за оттегляне на изплатената финансова помощ за интервенциите по чл. 73, 74, 75, 77 и 78 от същия регламент; 2. условията и реда за предоставяне на подпомагане по техническа по техническа помощ от Стратегическия план, както и реда за налагане на административни санкции; 3. условията и правилата за изпълнение и предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти. (2) Ръководителят на Управляващия орган на Стратегическия план утвърждава за всеки прием по интервенциите параграф 1, букви „а“, „в“ – „е“ и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включени в Стратегическия план, насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти. (3) Проектите на условията за кандидатстване и условията за изпълнение се публикуват на интернет страницата

по отношение на условията за кандидатстване в срок до три седмици след откриване на приема. Разясненията се утвърждават от ръководителя на Управляващия орган или от оправомощено от него длъжностно лице. Те се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват в СЕУ. (5) Утвърдените насоки по ал. 2 се съобщават на всички заинтересовани лица, като се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и в СЕУ. След откриване на приема утвърдените насоки може да се изменят само при промени правото на Европейския съюз, българското законодателство или Стратегическия план, при очевидна фактическа грешка, при промяна в социалните или икономическите условия, за увеличаване на финансовия ресурс по приема или за удължаване на срока на приема или изпълнението, или във връзка с резултатите от проведени одитни проверки и влезли в сила съдебни решения. Увеличаване на финансовия ресурс по приема може да се извършва само до публикуване на класирането на проектите. (6) Насоките могат се оспорват в срока и по реда за оспорване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс. Раздел V – Защита

план; 2. гарантиране на ефективното предотвратяване на измами, което да има възпиращ ефект; 3. предотвратяване, установяване и коригиране на нередности и измами; 4. налагане на санкции в съответствие с правото на Европейския съюз и българското законодателство; 5. възстановяване на неправомерни плащания с лихвите. (2) Ползвателите на помощ, финансирана от европейските земеделски фондове, предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116. Чл. 70. (1) Административни проверки, проверки на място и проверки чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 7 се извършват за контрол на: 1. точността и пълнотата на информацията в заявлението за подпомагане и в искането за плащане; 2. спазването на всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения по отношение на интервенцията, както и на условията, при които се предоставя подпомагане и/или освобождаване от задължения; 3.

на: 1. административни проверки в рамките на интегрираната система за контрол; 2. проверки на място в рамките на интегрираната система за контрол; 3. административни проверки и проверки на място по интервенциите по чл. 65; 4. административни проверки и проверки на място по интервенции за развитие на селските райони, които не са свързани с

6. контрол за спазване на изискванията на предварителните условия; 7. проверки чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 7; 8. кръстосани проверки и посещения на място. Чл. 71. (1) Когато при извършена проверка се установи, че бенефициентът не изпълнява критерии за допустимост,

1. намаляване на размера на помощта, която се изплаща във връзка със заявленията за подпомагане или исканията за плащане, засегнати от неспазването, или във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициентът ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването, или през следващите три календарни години; 2. удържане на сума, изчислена на базата на сумата и/или периода, свързани с неспазването; 3. спиране или оттегляне на одобрение или признаване; 4. лишаване от правото на участие в съответните интервенции, включени в Стратегическия план; 5. лишаване от правото на подпомагане по дейности, включени в интервенции по Стратегическия план; 6. преустановяване на плащания по интервенции, включени в Стратегическия план. (3) Административните санкции са ефективни, пропорционални и

4 не може да се налага за срок, по-дълъг от три последователни години, освен при констатирано ново неспазване на задължения; 3. преустановяването по ал. 2, т. 6 се налага до предприемане на удовлетворяващи корективни действия от страна на бенефициента. (4) Алинея 1 Алинея 1 не се прилага, когато при проверката се установи неспазване на критерии за допустимост, които не следва да се поддържат след подаване на проектното предложение или след неговото одобрение в случаите, посочени в насоките по чл. 68, ал. 2. Чл. 72. Не се налагат административни санкции в случаите по чл. параграф 5 от Регламент (ЕС) 2021/2116. Чл. 73. (1) Недължимо платената финансова помощ по интервенциите, включени в Стратегическия план, може да бъде оттеглена изцяло или частично, включително и поради неспазване на критерии за допустимост, ангажимент или друго задължение

изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и с него се определят основанието и размерът на недължимо платената финансова помощ. (3) Преди издаването на акта по ал. 1 изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ осигурява възможност бенефициентът да представи в 14-дневен срок своите писмени

като в мотивите се обсъждат представените от бенефициента доказателства и направените от него възражения. (5) Съобщаването на акта по ал. 1 се извършва чрез съобщение в СЕУ до съответния бенефициент, като към съобщението се прикачва съответният акт или в него се препраща към публикувания в системата акт.

(7) След изтичане на срока за доброволно изпълнение, посочен в акта по ал. 1, недължимо платената финансова помощ, заедно с дължимите лихви за просрочие, се събира и чрез прихващане от следващи плащания към бенефициента от Държавен фонд „Земеделие“ или чрез упражняване на права по дадени от бенефициента обезпечения. (8) Вземанията, които възникват въз основа на акта по ал. 1, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (9) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед одобрява правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по ал. 1 за интервенциите по чл. 68, установени в резултат на проверки след плащания, при установено неспазване на правото на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор или издадения административен акт. Заповедта и правилата се обнародват в „Държавен вестник“. Чл. 74. При неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки от бенефициент – възложител по Закона за обществените поръчки, се налага финансова корекция в размер, определен в нормативния акт по чл. 70, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено споделено управление. Финансовата корекция се налага преди или след плащане с акт на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ по реда на чл. 73. Чл. 75. Разпоредбите на чл. 69 – 74 не се прилагат за подпомагането по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Раздел VI – Административни санкции за интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 Чл. 76. (1) По заявления за подпомагане и/или искания за плащане по интервенции за подпомагане на площ, ако декларираната площ за дадена група култури надвишава установената площ, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ по тази интервенция. Ако разликата между общата декларирана за плащане площ

по ал. 2 е по-голяма от установената площ, не се отпуска помощ, като разликата между размера на наддекларираната площ и установената площ се умножи по ставката на подпомагането и получената сума се удържи от плащанията, на които има право през следващите три години. (4) С изтичане на срока по ал. 3 сумата, която не е прихваната, се погасява. Чл. 77. (1) По заявления за подпомагане и/или искания за плащане по интервенции, свързани с животни, ако бъде констатирана разлика между броя на декларираните животни и броя на установените животни, подпомагането се изчислява въз основа на броя на установените животни, намален с размера на плащането за установената разлика между декларираните и установените животни – животни с несъответствия. Ако тази разлика е по-голяма от броя на установените животни, не се отпуска исканата помощ, като разликата между животните с несъответствие и установените животни се умножи по ставката на подпомагането и получената сума се удържи от плащанията, на които има право през следващите три календарни години. (2) За административните санкции по ал. 1 се прилага редът за прихващане и погасяване по чл. 76. Чл. 78. Налагането и изчисляването на административните санкции за неспазване на законовите изисквания за управление и на стандартите за добро земеделско земеделско и екологично състояние по чл. 55 се извършва в съответствие с чл. 85 от Регламент (ЕС) 2021/2116 и Глава III на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (OB, L 183/12 от 8 юли

по интервенции за подпомагане по чл. 52, ал. 1, т. 2 и за техническа помощ по чл. 52, ал. 1, т. 3 плащанията се изчисляват въз основа на разходите, за които е установено, че са допустими по време на административните проверки и проверките на място по чл. 70, ал. 2, т. 3 и 4. (2) Държавен фонд „Земеделие“ проверява полученото от бенефициента искане за плащане,

налага административна санкция. Размерът на санкцията е равен на разликата между двете суми, но не може да надвишава пълния размер на исканата помощ. организация на производители, асоциация на организации на производители или група производители не спазва някой от критериите за признаване, в резултат на което признаването бъде временно спряно, плащанията по оперативната програма се спират за периода на временното спиране на признаването, който не може да бъде по-дълъг от 12 месеца. Чл. 81. (1) Когато дейностите по интервенции в лозаро винарския сектор, които са базирани на площ, не са изпълнени на цялата площ, за която е поискано подпомагане, и разликата между одобрената за подпомагане площ и площта, на която дейността действително е била изпълнена, не надвишава 20 на сто, подпомагането се изчислява въз основа на площта, определена от проверките

когато бъде установено неспазване, което може да доведе до налагане на административна санкция, отказ или намаления на плащанията. Подпомагането се възстановява, когато бенефициентът докаже, че установеното неспазване е отстранено в определения срок. (2) Държавен фонд „Земеделие“ може да приложи ал. 1 само когато неспазването не засяга постигането на целта на подпомагането и бенефициентът е в състояние да отстрани установеното неспазване в срока по ал. 1. (3) Когато се установи, че бенефициентът е представил неверни данни с цел да получи подпомагане по интервенции по ал. 1, подпомагането не се изплаща или се оттегля изцяло и той се изключва от възможността да получава подпомагане по същата интервенция през календарната година на установяването и през следващата календарна година. Глава шеста Изпълнение на компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България Чл. 84. (1) Министърът на земеделието и министърът на финансите подписват споразумение във връзка с изпълнението на проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ по компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. (2) Министърът на земеделието може с договор да възложи на Държавен фонд „Земеделие“ функции по изпълнението на проекта по ал. 1. (3) Министерството на земеделието изгражда Електронна информационна система в земеделието за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектора, съфинансирана от проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ по Механизма за възстановяване и устойчивост. (4) Министерството на земеделието разработва Национална програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г. по компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. (5) Програмата по ал. 4 се одобрява от Министерския съвет.“ § 29. Досегашната глава пета с чл.

установяват с актове на длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или на министъра на земеделието. (3) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието или от оправомощено от него длъжностно лице. Чл. 86. (1) Земеделски стопанин, който наруши разпоредбите на глава четвърта „а“, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. (2) Актовете за нарушения по ал. 1 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция „Земеделие“, на които е възложено да извършват проверките. (3) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ или от оправомощени от него длъжностни лица. Чл. 87. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по този закон се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

параграфа – 28 и 29. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преди да пристъпим към гласуване на § 28 и § 29, ще се върнем да гласуваме § 2 и § 9, защото колегата ги е пропуснал. Те трябва да бъдат отхвърлени по предложение на Комисията, тъй като систематичното им място е в § 28, което беше изчетено.

Сега преминаваме към гласуване на докладваните § 28 и § 29 по Комисия, които колежката беше така добра да изчете, а не беше лесно, с една с една редакционна техническа поправка в чл. 73, ал. 5. Първо ще подложим тази поправка. Тя, макар че е техническа, все пак е замяна на едно второ изречение с друго.

Благодаря, господин Председател. По § 20 има предложение от народния представител Ализан Яхова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 34 и 98. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 30: „§ 30. § 30: „§ 30. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1: а) точки 22 – 25 се изменят така: „22. „Постоянно затревена площ и постоянно пасище“ е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, и може да се използва за пасище или да се коси, с изключение на земите, оставени под угар. Тя може да включва други видове, като храсти или дървета, при условие че преобладават тревите и другите тревни фуражи. Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно, растат на естествените пасища и ливади или обикновено са включени включени в смесите от семена, предназначени за засяване на пасища или ливади, независимо дали се използват, или не се използват за паша на животните. Включват набор от земеделски системи, при които се отглеждат многогодишни дървесни или храстовидни видове, които са свързани с обработваемата земя, или постоянно затревени площи с възможно присъствие на животни върху същата повърхност, с цел да се подобри устойчивото използване на земята, върху която се извършват селскостопанските дейности, с възможност за разнообразяване на производството на стопанството. В случай че има дървета, максималният брой дървета на хектар не надвишава 100. Площите, заети с дървета, не трябва да се изваждат. 23. „Земеделски стопанин“ е стопанин по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

б) създава се нова т. 27: „27. „Земеделска площ“ включва обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревени площи и когато в тях се намират агро-лесовъдни системи.“; в) създава се нова т. 30: „30. „Ангажименти“ са дейностите, които ползвателите на финансова помощ се ангажират да изпълняват и спазват от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на периода за подпомагане по интервенцията, за които получават плащане на безвъзмездна финансова помощ.“; г) точка 31 се изменя така: „31. „Земеделски парцел“ е поземлена единица с минимален размер от 0,1 ха, включваща земеделска площ, заета от една култура обработваема земя или трайни насаждения, или от постоянно затревена площ или неземеделски площи, които отговарят на критериите за допустимост за получаване на подпомагане за интервенциите, посочени в дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115.“; д) създават се нови т. 32 – 43: „32. „Други задължения“ са всички изисквания, произтичащи от правото на Европейския съюз и българското законодателство, които бенефициентите по интервенцията са задължени да спазват, но за които не се извършва плащане на безвъзмездна финансова помощ, в това число правилата за отпускане на държавна помощ, спазването на задължителни стандарти и изисквания, лицензионни и разрешителни режими и други. 33. „Задължение за дълготрайност на операцията“ е задължението на бенефициента да спазва критериите за допустимост, ангажиментите или другите задължения по съответната интервенция за определен период след последното плащане по интервенцията. 34. „Интервенция“ е инструмент за подпомагане с набор от условия за допустимост, определени в Стратегическия план по ОСП въз основа на видовете интервенции, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/2115. 35. „Критерии за допустимост“ са изисквания, които бенефициентите трябва да спазват, за да бъдат одобрени за подпомагане по съответната интервенция от Стратегическия план, но които не определят размера на плащането на безвъзмездна финансова помощ, имат за цел да определят дали даден бенефициент и инвестициите или дейностите, за които се кандидатства, са допустими за участие по съответната интервенция. Критериите за допустимост се проверяват при одобрението на бенефициента, по време на изпълнението на дейността, до изтичане на периода за подпомагане по интервенцията и през мониторинговия период, с с изключение на случаите, посочени в насоките по чл. 68, ал. 2. 36. „Обработваема земя“ е земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар. 37. „Операция“ е операция по смисъла на чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115. 38. „Период на мониторинг“ е период от пет години след последното плащане по интервенцията, в който бенефициентът е длъжен да спазва задължението за дълготрайност на операциите по интервенциите, свързани с инвестиции. За бенефициенти, които са микро-, малки или средни предприятия, периодът е три години. 39. „Продължителност на неспазването“ е времетраенето на въздействието или възможното време това въздействие да бъде прекратено с разумни средства. 40. „Системност на неспазването“ е констатирането на подобни случаи на неспазване при същия бенефициент и същата интервенция или същия вид операция последните четири години или през целия програмен период. 41. „Степен на неспазването е въздействието му върху операцията като цяло. 42. „Тежест на неспазването“ е значимостта на последствията от неспазването, като се отчитат целите на ангажиментите или задълженията, които не са изпълнени. 43. „Трайни насаждения“ са култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянно затревени площи и постоянни пасища, които дават реколта многократно, включително разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация.“; е) точка 55 се изменя така: „55. „Площи, допустими за подпомагане“ са хектари, допустими за подпомагане по смисъла на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.“ 2. Създава се § 1а: „§ 1а. За подхода „Водено от общностите местно развитие“ законът се прилага, доколкото не противоречи на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление или на акт по неговото прилагане.“

в § 30. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 31: „§ 31. В останалите текстове на закона думите „Министерството на земеделието, храните и горите“,

§ 20 по вносител, който става § 30 по Комисия, в редакция на Комисията;

„Вариант I – § 23“. Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант I, подкрепя по принцип текста на вносителя за Вариант II и предлага следната редакция на § 23, който става § 32: „§ 32. става § 32: „§ 32. (1) Членове 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж и 9з се прилагат за мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. до изтичане на периода на мониторинг. (2) Започналите до датата на влизането в сила на този закон процедури по реда на чл. 32, ал. 1 се довършват по досегашния ред. (3) Започналите производства по чл. 33а и 43 във връзка с подадените до

се прилагат за схемите за директни плащания, които са заявени за подпомагане по реда на чл. 41 до 10 юни 2022 г. (5) Утвърдените до датата на влизането в сила на този закон методики, издадени на основание наредбите за прилагане на мерките н подмерките по чл. 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., които са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“, запазват своето действие. (6) За поети до датата на влизането в сила на този закон многогодишни ангажименти но мярка 10 и 11 от ПРСР 2014 –2020 г. до изтичане на периода на съответния ангажимент заявлението за плащане се подава по реда на наредбата

подадат до Държавен фонд „Земеделие“ заявление за подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис. подпис. (2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез общинските служби по земеделие или чрез други юридически лица, определени в закон. Заявлението се подава лично от кандидата или бенефициента или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. (3) За подаване на заявлението по ал. 1 териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ и общинските служби по земеделие създават на кандидата или бенефициента индивидуален профил в СЕУ. СЕУ. (4) Лицата по ал. 2 оказват помощ на кандидата или бенефициента при въвеждане на данните в СЕУ, разпечатват от СЕУ попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата или бенефициента го предават в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“. (5) Условията и редът

и свързаните с тях изделия до 1 март 2023 г. в случаите на установени фактически грешки в процеса на регистрация или при представяне на всички документи съгласно чл. 4, ал. 3 от същия закон.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Костурков. Откривам дискусия по наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и § 23 по вносител, който става § 32, параграфи 33 и 34 по Комисия, които са нови по предложение на Комисията. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване анблок наименованието на подразделението – то е по вносител, и параграфи 32, 33 и 34 по номерация на Комисията, и трите са в редакция на Комисията.

1. В чл. 12 навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“. 2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.

параграфите, изчетени от господин Костурков, а именно от § 32 до § 50 включително са по номерация на вносител, по Комисия са от § 43 до § 60 включително, а § 50 по вносител Комисията предлага да отхвърлим. Желаещи за изказване?

по номерация на Комисията са § 43 до § 60 включително. Всички са в редакцията на вносителя, а § 50 по вносител Комисията предлага да отхвърлим. Гласуваме анблок. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 83. „§ 83. В Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 85. „§ 85. В Закона за почвите се правят следните изменения:

Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване следните параграфи: по номерация на вносител са от § 51 до § 75 включително, а по номерация на Комисията са от § 61 до § 85, като съобразно номерацията на Комисията от § 61 до § 82 са в редакция на вносител; § 83 е в редакция на Комисията; § 84 е в редакция на вносител и § 85 е в редакция на Комисията. Режим на гласуване.

§ 88. „§ 88. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз правят следните изменения: от страна на държавите членки на трансакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (OB, L 143/1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

2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието“ и „министъра на земеделието“.“

изделия се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 35б се създава ал. 11: „(11) Производителите и вносителите по ал. 1 – 4 заплащат такси за извършване на дейностите по изпълнение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по ал. 7 и по чл. 26а, ал. 7 съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието.“ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 48: „48. „Изкупено количество тютюн“ е количество изкупен тютюн от съответната реколта на стопанската година, вписано в регистъра на тютюнопроизводителите и доказано съгласно документите по чл. 4, ал. 3.“ 3.“ 3. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието“ и „министъра на земеделието“.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става § 106.

Откривам дискусията по параграфите.

Дружно: „Няма.“ Добре. Закривам дискусията, преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване следните параграфи по номерацията на вносител: § 76 до 96 включително, по Комисия са § 86 до § 106. Единствено параграфи 88, 98 и 106 са в редакция на Комисията, всички са останали са в редакция на вносителя. Гласуваме ги анблок. Режим на гласуване.

Вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители, от 24 ноември 2022 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Вносители – Ивайло Мирчев

реално ще е ясен в понеделник, ще трябва да го следите на сайта по-скоро. Благодаря Ви. Следващото извънредно заседание на Народното събрание ще се проведе във вторник от 13,00 ч. Приятен уикенд, колеги! Закривам заседанието.